(HDZ)** Prelazimo na 10. točku dnevnog reda - Konačni prijedlog Zakona o potvrđivanju sporazuma između stranaka sjevernoatlantskog ugovora o sigurnosti podataka, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 411. Predlagatelj Zakona je Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog akta primili ste poštom. Prigodom utvrđivanja dnevnog reda prihvatili smo prijedlog predlagatelja da se ovaj zakonski prijedlog raspravi u hitnom postupku. 159. Poslovnika, hitni postupak objedinjuje prvo i drugo čitanje. Amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave, članak 164. Poslovnika. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za Ustav, poslovnik i politički sustav. Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Uvaženi Dražen Bošnjaković, državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa. Izvolite. **Bošnjaković, Dražen (HDZ)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, gospođe i gospodo. Pred nama je Zakon o potvrđivanju sporazuma između stranaka sjevernoatlantskog ugovora o sigurnosti podataka. Članstvo u Organizaciji sjevernoatlantskog ugovora bio je vanjsko-politički i sigurnosni prioritet koji je ostvaren pristupanjem Republike Hrvatske sjevernoatlantskom ugovoru. Nakon pristupanja NATO-u, znači od Republike Hrvatske očekuje se pristupanje određenom broju međunarodnih ugovora koji čine pravnu stečevinu NATO-a, a uz koju je vezano i provođenje unutarnjih pravnih postupaka u slijedećem razdoblju. Republika Hrvatska će potvrđivanjem sporazuma između stranaka sjevernoatlantskog ugovora o sigurnosti podataka sastavljenog u Bruxellesu dana 6. ožujka 1997. godine ispuniti unutarnje pravne uvjete za primjenu njegovih odredaba koje uređuju zaštitu podataka koji nastaju i razmjenjuju se u okviru aktivnosti koje proizlaze iz članstva u NATO-u, čime će se stvoriti pravni okvir za suradnju koju Republika Hrvatska ostvaruje na tom području s NATO-om i njegovim državama članicama. Republika Hrvatska će donošenjem Zakona o potvrđivanju ispuniti unutarnje uvjete za primjenu odredbi sporazuma između stranaka sjevernoatlantskog ugovora o sigurnosti podataka koji predstavljaju pravni okvir za razmjenu klasificiranih podataka između Republike Hrvatske i NATO-a. Navedenim sporazumom uzajamno se štite i čuvaju klasificirani podaci koje NATO stvara i ustupa državama članicama. Koje država članica ustupa drugoj državi članici u potpori NATO programa, projekata ili ugovora osigurava se sigurnosna klasifikacija podataka i čuvanje istih u skladu sa sporazumom. Ograničava se korištenje klasificiranih podataka osim u svrhe utvrđene sjevernoatlantskim ugovorom i odlukama i rezolucijama koje proizlaze iz sjevernoatlantskog ugovora. Ograničava se otkrivanje podataka strankama koje nisu članice NATO-a bez suglasnosti vlasnika podataka, osigurava se uspostavljanje nacionalnog sigurnosnog tijela za NATO aktivnosti koje provodi zaštitne sigurnosne mjere i sigurnosne standarde koji osiguravaju zajednički stupanj zaštite klasificiranih podataka, provođenje sigurnosnih provjera za pristup klasificiranim podacima stupnja tajnosti povjerljivo ili višim u obavljanju službenih dužnosti državljana stranaka. Osiguravanje odredaba sporazuma, sklapanje drugih sporazuma između stranaka vezanih za razmjenu klasificiranih podataka. Uređuje se pitanje potvrđivanja sporazuma i pristupa novih stranaka. Za provedbu ovog ugovora nije potrebno osigurati dodatna sredstva u državnom proračunu Republike Hrvatske. S obzirom na prirodu postupka potvrđivanja međunarodnih ugovora kojim država i formalno izražava spremnost da bude vezana već sklopljenim Međudržavnim ugovorom kao i na činjenicu da se u ovoj fazi postupka u pravilu ne može mijenjati ili dopunjavati tekst Međunarodnog ugovora, predlaže se da se ovaj prijedlog zakona raspravi i prihvati po hitnom postupku, objedinjujući prvo i drugo čitanje. Hvala lijepo. Odbor za zakonodavstvo, Odbor za Ustav, poslovnik i politički sustav. Otvaram raspravu. Klub zastupnika HDZ-a, gospodin zastupnik Tomislav Čuljak. Izvolite. Potpredsjedniče hrvatskog Sabora, državni tajniče, kolegice i kolege. Klub Hrvatske demokratske zajednice podržava donošenje Zakona o potvrđivanju sporazuma između između stranaka sjevernoatlantskog ugovora o sigurnosti podataka. Nakon pristupanja NATO-u Republika Hrvatska treba prihvatiti i pristupiti određenom broju međunarodnih ugovora koji čine pravnu stečevinu NATO-a. Potvrđivanjem navedenog sporazuma između stranaka sjevernoatlantskog ugovora Republika Hrvatska će ispuniti unutarnje pravne uvjete za primjenu njegovih odredbi koje uređuju zaštitu podataka koji nastaju i razmjenjuju se u okviru aktivnosti koji proizlaze iz članstva NATO-a čime će se stvoriti pravni okvir za suradnju

Ograničava se korištenje klasificiranih podataka osim u svrhe utvrđene Sjevernoatlantskim ugovorom, odlukama i rezolucijama koje proizlaze iz Sjevernoatlantskog ugovora, osigurava se uspostavljanje nacionalnog sigurnosnog tijela za NATO aktivnosti koji provodi zaštitne sigurnosne mjere i sigurnosne standarde koji osiguravaju zajednički stupanj zaštite klasificiranih podataka kroz provođenje sigurnosnih provjera. Budući je 1. travnja 2009. godine Republika Hrvatska postala punopravna članica NATO-a, potrebno je donošenje Zakona o potvrđivanju navedenog sporazuma kako bi ugovor o sigurnosti podataka i u odnosu na Republiku Hrvatsku stupio na snagu. Još jednom klub Hrvatske demokratske zajednice podržava donošenje i potvrđivanje Sporazuma između stranaka Sjevernoatlantskog ugovora o sigurnosti podataka.

same rasprave želimo reći da donošenjem ovog zakona Republika Hrvatska kao članica NATO-a čini novi logični iskorak na području sigurnosti podataka, a koji nadilazi nacionalne okvire. U skorije vrijeme za očekivati je kao nova članica NATO-a na razmatranje i potvrđivanje dobivati nove dokumente koji su rezultat pravne stečevine stranaka Sjevernoatlantskog ugovora. Hrvatska je preko vanjske sigurnosne politike prepoznala važnost članstva u NATO-u iz razloga što male države članstvom u NATO-u povećavaju sposobnost i očuvanje nacionale sigurnosti. Također, članstvo u NATO-u komplementarno je članstvo u Europsku uniju. Ujedno bi podsjetili da ne postoji niti jedan drugi europski sustav zajedničke sigurnosti koji bi dao tolike garancije kao što je to slučaj s NATO-om. Republika Hrvatska je sličan ugovor potpisala i sa Europskom unijom 2006. godine. Od 2007. do danas što od strane Hrvatskog sabora, Vlade Republike Hrvatske ili Vijeća za nacionalnu sigurnost, na nacionalnoj razini donijet je cijeli set zakonskih i podzakonskih propisa koji uređuju područje informacijske sigurnosti, odnosno tajnosti podataka i sigurnosne provjere. Koliko nam je poznato implementacija na nacionalnoj razini po tom osnovu traje, a vjerujem da će još neko vrijeme i potrajati. U starim potrajati. U starim članicama NATO-a i Europske unije trebalo bi nam otprilike od 3 do 5 godina da ta materija sustavno zaživi na nacionalnoj razini. U predmetnom tekstu sporazuma ne vidimo ništa što bi nam se eventualno nametalo, te dodatno obavezivalo Republiku Hrvatsku, a što ne obavezuje i ostale članice NATO saveza. Stoga ovaj dokument smatramo formalno pravim okvirom za suradnju između Republike Hrvatske i stranaka Sjevernoatlantskog ugovora. Ujedno se nadamo da će dosadašnja implementacija navedenog seta nacionalnog propisa, biti od pomoći našim institucijama da se olakša i implementiranje odredbi predmetnog sporazuma. Vjerujemo da se kroz praktičnu operacionalizaciju odredbi sporazuma djeluje i na izgradnji zajedničke sigurnosne i stabilne okoline. Stoga iz svega navedenog klub Hrvatske seljačke stranke podržava